Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Dražen Jurković će dodatno obrazložiti prijedlog izvolite. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnici, ovo je Zakon o izmjenama zakona o predmetima opće uporabe. Naime Nacionalnim programom Vlade Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji predviđeno je i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predmetima opće uporabe u cilju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije u "Sloboda kretanja roba". Navedeni prijedlog ima za cilj brisati odredbe o kozmetici sa posebnom namjenom koja kategorija nije uređena pravnom stečevinom Europske unije a ujedno predstavlja i zapreke u slobodnom kretanju roba i predmeta opće uporabe. Napominjem da navedene odredbe stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske i čime će biti potpuno uklonjene zapreke u slobodnom kretanju predmeta opće uporabe. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, predsjednik odbora gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na svojoj 25. sjednici raspravio je o Prijedlogu zakona o Izmjenama zakona o predmetima opće uporabe sa Konačnim prijedlogom zakona. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da je važeći zakon o predmetima opće uporabe uređuje pojam predmeta opće uporabe a osigurava u tom zakonu visoku razinu zaštite ljudskoga zdravlja. Predložene izmjene koje su pred nama dio su procesa usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije i usklađivanje sa odredbama Zakona o hrani. U raspravi članovi odbora podržali su predložene izmjene. Brisanjem odredbi o kozmetici sa posebnom namjenom koja nije uređena pravnom stečevinom provodi se usklađenje s ugovorom o osnivanju Europske zajednice i uklanjaju se zapreke u slobodnom kretanju roba i predmeta opće uporabe istaknute na odboru. Odredbe predloženog zakona u dijelu koji se odnosi na kozmetiku sa posebnom namjenu stupiti će na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji čime se omogućava fleksibilna prilagodba nacionalnog zakonodavstva, zakonodavstva Europske unije, mišljenje članova odbora. Nakon rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Zakon o izmjenama zakona o predmetima opće uporabe u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa, Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine tajniče, kolegice i kolege. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe govori o činjenici da je Hrvatski sabor 2006. godine donio Zakon o predmetima opće uporabe kojim se uređuje pojam predmeta opće uporabe, uvjeti koji glede zdravstvene ispravnosti moraju ispunjavati, opći uvjeti za proizvodnju i stavljanja na tržište, sustavno laboratorijsko ispitivanje, prava, dužnosti i ovlasti nadležnih tijela u vezi s predmetima opće uporabe proizvedeni u Republici Hrvatskoj ili uvezenim i stavljanjem na tržište Republike Hrvatske. Odredbe ovog zakona odnose se i na sirovine i na aditive za proizvodnju predmeta opće uporabe. Radi potpunog usklađivanja s člancima 28., 29. i 30. ugovora o Europskoj zajednici predviđeno je donošenje zakona o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe u cilju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u poglavlju 1. koje govori kategorija nije uređena s pravnom stečevinom Europske unije, a ujedno predstavlja predstavlja i zapreke u slobodnom kretanju predmeta opće uporabe. U nastavku bi samo spomenula članke koji se mijenjaju u odnosu na važeći zakon. članak 2. eto definira pojmove o zakonu i njihova značenja. Članak 14. definira što je sve potrebno za obavljanje djelatnosti, proizvodnje i stavljanje predmeta na tržište. Članak 16. govori o osobama u proizvodnji kozmetičkih proizvoda i kozmetike s posebnom namjenom. Članak 17. govori o obvezama subjekta u poslovanju s predmetima opće uporabe. Članak 18. definira laboratorijska ispitivanja zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe. Članak 20. govori o uzorcima. Članak 21. govori o nadležnosti inspektorata inspektora. ovom izmjenom i dopunom zakona određuju se i termini primjene istog. Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke će podržati promjene i izmjene ovoga zakona. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovaj zakon, a predmeti opće uporabe jesu materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmeti široke potrošnje. Materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom jesu materijali od koji su izrađeni predmeti od opće uporabe koji dolaze u neposredan dodir s hranom. A predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom jesu posuđe, pribor, oprema, uređaji, ambalaža koja se radi u poslovanju sa hranom. Predmeti široke potrošnje jesu posuđe, pribor, oprema, uređaji za proizvodnju kozmetičkih proizvoda, ambalaža za predmete opće uporabe, ambalaža u koju se pakiraju predmeti opće uporabe navedeno u ovom članku. Dječje igračke uključujući proizvode namijenjene dojenčadi i djeci mlađe od tri godine za olakšavanje hranjenja, sisanja, umirivanja i spavanja, te proizvodu za zabavu odraslih. Kozmetički proizvodi, kozmetika s posebnom namjenom, sredstva za odražavanje čistoće u kućanstvu i industriji uključujući i ona koja se koriste u proizvodnji i stavljanju hrane na tržište, dezinfekcijska sredstva te ... /Govornik duhan, čak evo i duhanski proizvodi, pribor koji pri pušenju dolazi u dodir sa ustima i usnom šupljinom, lula, cigaretnik itd. nije mi ovo drago spominjati ali stoji i to u tome. Određeni predmeti i sredstva koja pri uporabi dolaze u neposredan dodir s kožom ili sluznicom. Dakle, iz navedenog je potpuno razvidno koliko puno kategorija pokrivaju ovi predmeti opće upotrebe i koliko je široko i vrlo važno isto područje. I zato ga naravno potrebito imati pod nadzorom i to je ovaj spomenuti Zakon o predmetima opće uporabe iz 2006. godine. A taj zakon kaže dakle u cilju zaštite zdravlja pučanstva se uređuje pojam predmeta opće upotrebe, uvjeti koji glede zdravstvene ispravnosti moraju ispunjavati, predmeti opće upotrebe opći uvjeti za proizvodnju i stavljanja na tržište predmeta, sustav kontrole predmeta, sustavno laboratorijsko ispitivanje radi praćenja zdravstvene ispravnosti, predmeta opće uporabe, prava prava dužnosti i ovlasti nadležnih tijela u vezi s predmeta opće uporabe proizvedeni u Republici Hrvatskoj ili uvezenim stavljenim na tržište Republike Hrvatske. može se reći da pokriva naravno sve i navedeni zakon je u cijelosti prihvatio nove zahvate u pogledu standarda kvalitete, sigurnosti predmeta opće uporabe kako bi se osigurala visoka razina zaštitite ljudskog zdravlja. Evo o zaštiti zdravlja u ovom Visokom domu je uistinu bilo dosta govora, o troškovima liječenja isto tako i potrebitim sredstvima. Naravno bilo je i glede pušenja i nepušenja, zaštite nepušača isto tako. Tako da je potrebito i to spomenuti i zasigurno je to vrlo važno i bitno pokriveno ovim zakonom. Postoji i onaj drugi dio naravno koji su prethodnici spomenuli to je naše usklađivanje zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, ispunjavanje mjerila. Dakle i u tom pogledu slijede nam ove izmjene koje su sada pred nama. Dakle, stoga radi potpunog usklađivanja sa člancima 28. i 30. ugovora o Europskoj zajednici nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji predviđeno je donošenjem zakona ovoga o predmetima opće upotrebe u cilju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije u poglavlju 1. – sloboda kretanja roba. Dakle sve je to rečeno, a ovdje se radi o jednoj maloj izmjeni to je o kozmetici sa posebnom namjenom. Ne radi se o velikom zahvatu. A kozmetika sa posebnom namjenom to su pripravci koji se primjenjuju na koži ili dolaze u dodir sa sluznicom i drugim dijelovima tijela, a imaju sustavno I sada ovih dana kada čujemo o kozmetici osim ovoj sa sustavnim djelovanjem, dosta u medijima se o tome govori da kozmetika ima dosta i kortikosteorida u sebi itd. E odmah dolazi dolazi do panike u javnosti. I zasigurno je u tom dijelu je potrebno i to objasniti. Ali ovdje se radi uistinu o usklađivanju, jer ove kategorije nema u pravnoj stečevini Europske unije. I tu se radi evo ja bih isto tako slobodno se izrazio da se radi o jednoj kozmetičkoj promjeni na neki način u tri članka. Članku 14. i 16. i 17. da se brišu, jednostavno se brišu. Dakle kozmetika sa posebnom namjenom i s time bi bilo to riješeno. I ono što je bitno reći dakle kad se to izvrši prvo da taj zakon stupa danom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, to je prvo osim u člancima 5. i 6. koji govore o inspekcijskom nadzoru i članak 6. koji govori o laboratorijskom nadzoru gdje gdje se oni referalni laboratoriji navode kao referentni laboratoriji. Drugi momenat koji je važno još naglasiti ovdje da danom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji poslova nadzorom nad uvozom predmeta opće uporabe iz država članica Europske unije prenose se u unutarnji promet čiji nadzor obavlja Sanitarna inspekcija ministarstva nadležnost za zdravstvo. Treće, danom stupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji zahtjev za obavljanje djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe na području Republike Hrvatske može podnijeti pravna ili fizička osoba sa sjedištem u bilo kojoj državi članici Četvrto, danom pristupanja Republike Hrvatske djelatnost proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe mogu obavljati pravne i fizičke osobe sa sjedištem u bilo kojoj državi članici Europske unije ako ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom i propisima donesenim na temelju ovog zakona. Peto, danom pristupanja Republike Hrvatske pravne i fizičke osobe sa sjedištem u bilo kojoj državi Europske unije podnesu zahtjev za obavljanje djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe priznaju se kao jednako vrijedni dokazi u pogledu stručne spreme, radnog iskustva, stečenih znanja, potvrda o sposobnosti i stručnosti, uvjerenja odnosno druge isprave, certifikati, potvrde koje izdaju nadležna tijela tih država članica Europske unije ili druge pravne osobe obavljaju poslove na temelju javnih ovlasti. O tome je bilo govora prilikom prilikom onih zakona o zdravstvenim djelatnicima itd. tako da je možda nepotrebno isto ponavljati ali iz svega je u potpunosti razvidno da će se ovim zakonom isto tako doći do unapređenja ovog vrlo važnoga područja, da će se isto tako osigurati ono što smo rekli na početku visoka razina zdravstvene zaštite i stoga ga valja podržati. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je znači Prijedlog zakona o predmetima opće uporabe s konačnim prijedlogom zakona pod oznakom P.Z.E. 349. Postavlja se pitanje zašto se predlaže ovaj zakon po hitnom postupku a predlaže se radi potpuno usklađivanja s člancima 28. do 30. Ugovora o Europskoj zajednici. Naime, Nacionalnom programom Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji predviđeno je donošenje Zakona o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe u cilju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u poglavlju 1. – Sloboda kretanja roba. Ovaj prijedlog ima za cilj brisati odredbe o kozmetici s posebnom namjenom koja kategorija nije uređena s pravnom stečevinom Europske unije pa ujedno predstavlja i zapreke u slobodnom kretanju predmeta opće uporabe. Ovdje su prisutna tri momenta. Prvi momenat je potpuno usklađivanje zakonodavstva u ovom dijelu, utvrđeno je kao preduvjet za privremeno zatvaranje pregovora sa Europskom unijom u poglavlju 1. pod naslovom Sloboda kretanja roba. Drugi momenat je da nadalje odredbe zakonskog prijedloga potrebno je izričito uskladiti s odredbom Zakona o hrani "Narodne novine" 46/07. i 155/08. u dijelu u kojem se isti odnosi na djelatnost referentnih laboratorija. treći momenat, predloženi Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe uvažava posebnog vremena i procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te omogućava fleksibilnu prilagodbu nacionalnog zakonodavstva zakonodavstvu O članku 2. je kolega Milinković iscrpno objašnjavao pojmove. Ja ću samo istaknuti jedan moment a to je što se tiče poslovanja s predmetima opće uporabe stvari poslovni postupak bez obzira na to je li poduzet zbog ostvarivanja dobiti ili ne javni ili privatni u sklopu kojeg se izvršavaju poslovi vezani uz bilo koju fazu proizvodnje, prerade, skladištenja, prijevoza ili distribucije predmeta opće uporabe. Također ću naglasiti članak 14. koji govori da pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe donosi ministar nadležan za zdravstvo. I ono što možda nisam primijetio da su kolege rekli ispred mene. Članak 18. da laboratorijska ispitivanja zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe mogu obavljati pod 1. ispitni laboratoriji, pod 2. referalni laboratoriji. Laboratorijska ispitivanja iz stavka 1. ovog članka mogu obavljati zdravstvene ustanove ili druge pravne osobe. Ministar nadležan za zdravstvo na prijedlog referalnog laboratorija donosi minimalan godišnji program uzimanja uzoraka radi sustavnog praćenja zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe. Što se tiče nadzora nadzor nad provedbom ovog zakona obavlja ministarstvo nadležno za zdravstvo. Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog zakona u obavljanju nadzora nad proizvodnjom i stavljanjem na tržište predmeta opće uporabe obavljaju nadležni sanitarni inspektori i granični sanitarni inspektori. Inspekcijski nadzor nad deklariranjem i kakvoćom predmeta opće uporabe na tržištu obavljaju gospodarski inspektori Državnog inspektorata. Hrvatska demokratska zajednica će podržati predloženi zakon. Hvala. Završni osvrt državni tajnik Dražen Jurković. Vlada Republike Hrvatske prihvaća amandmane Odbora za zakonodavstvo Sabora Republike Hrvatske na članak 6. i članak 12. ovoga zakona. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu.